Hvala. Zaključujem raspravu. **Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Predlagatelj Vlada koja je predložila odluku na temelju članka 11. Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Branimir Jerneić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodo zastupnici. Ja ću biti kratak u obrazloženju ove točke. Pred nama je Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Dozvolite mi kratko uvodno. Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga osnovana je temeljem Zakona o istoimenoj agenciji i to s ciljem nediskriminirajućeg pristupa željezničkoj infrastrukuri svim zainteresiranim željezničkim prijevoznicima. Agencija kao javna ustanova je već upisana u registar trgovačkih društava pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, a odredbama članka 11. Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga utvrđeno je da agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima svog predsjednika i dva člana, te su utvrđeni i način imenovanja članova Upravnog vijeća i predsjednika agencije. To na mandat od pet godina vrši Hrvatski sabor i to na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. U članku 13. Zakona o agenciji propisani su dodatni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za predsjednika Upravnog vijeća i članove Upravnog vijeća. Zbog transparentnosti postupka prije donošenja odluke o imenovanju proveden je i javni poziv kojeg je raspisala Vlada Republike Hrvatske u “Narodnim novinama“ i dnevnom tisku, te povjerenstvo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provelo intervjue sa kandidatima koji su se sastojali od pismenog i usmenog dijela poznavanje materije, regulacije tržišta i područja Zakona o željeznici. Slijedom navedenoga predloženo je Vladi, a Vlada predlaže Hrvatskom saboru imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga i to gospodina Gorana Matešića, diplomiranog pravnika sa 15 godišnjim radnim iskustvom za predsjednika Upravnog vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga, te za članove Upravnog vijeća Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga gospodina Nikolu Popovića, magistra Nikolu Popovića po struci diplomiranog pravnika, te gospodina Zorana Ravlića diplomiranog ekonomistu. Hvala. Odbor za pomorstvo, promet i veze? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Živko Nenadić.

podržavamo ovo imenovanje, jer doista nema se što puno raspravljati. Hrvatski sabor je dužan imenovati Upravno vijeće agencije po po prijedlogu Vlade. Procedura je provedena. Iz ovih materijala vidjeli smo da su se javila dva kandidata za predsjednika i to u dva pokušaja i pet kandidata za članove Upravnog vijeća. Povjerenstvo za natječaj je utvrdilo da jedan kandidat ispunjava uvjete za predsjednika, 2 kandidata za članove Vijeća i to je predložila Vladi. Vlada predložila nama, a iz ovih papira i životopisa se vidi da su ovi kandidati kompetentni za obavljanje predložene dužnosti i zbog toga klub HDZ-a podržava ovaj prijedlog. **Šeks, Hvala. Hoćete li završnu riječ? Nećete. Hvala. Zaključujem raspravu.